съвет – точка трета за четвъртък. 9. Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН

Моля, режим на гласуване за така предложената програма.

Гласували 175 народни представители: за 144, против 2, въздържали се 29. Предложението е прието.

на госпожа Анна Николаева Славова за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София С писмо с вх. № НС-02-12 от 21 юни 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание

са прекратени пълномощията на Петър Бойков Витанов като народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, издигнат от листата на коалиция „БСП за България“ в 44-ото

Централната избирателна комисия РЕШИ: Обявява Анна Николаева Славова за народен представител в 44-ото народно събрание от листата на коалиция „БСП за България“ от Двадесет и пети изборен район – София.“

и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия. РЕШИ: Обявява Смиляна Николова Нитова-Кръстева за народен представител в 44-ото

Моля, квесторите, поканете новоизбраните народни представители за полагане на клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Продължаваме със съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения 19 – 25 юни 2019 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Внесен е от народния представител Валентин Николов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по енергетика като водеща. Проект на решение на Народното събрание да възложи на министър-председателя на Република България Бойко Борисов да изготви Анекс към договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония. Внесен е от народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов, Станислав Станилов и Павел Шопов. Разпределен е на Комисията по външна политика, и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Внесен е от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители са народните представители Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Танер Али, Георги Колев и Пламен Христов. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по земеделието и храните. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2018 г. Вносител е Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Внесен е от Министерския съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по икономическа политика и туризъм. Годишен доклад на Комисията

Внесен е от Комисията за регулиране на съобщенията. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт. Внесен е от Министерския съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Общият брой на постъпилите документи е Съобщения:

от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 13 юни 2019 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него. мотивите към него. От Сметната палата в Народното събрание е постъпила Актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2019 г. Програмата е внесена с писмо № 924-00-4 от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаема госпожо Александрова, имате думата за представяне на становището на Комисията по правни въпроси. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.

Благодаря Ви, госпожо Александрова. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата. Гласували

Предложението е прието. Моля, поканете господин Панов, госпожа Точкова, господин Чолаков, господин Магдалинчев и господин Цацаров в пленарната зала.

На свое заседание, проведено на 13 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси разгледа Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г. На заседанието присъстваха: от Висшия съдебен съвет – господин Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, и от Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов, министър. Докладът за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. бе представен от господин Магдалинчев, който отбеляза, че в същия се отчита постигнатото през първата година от мандата на настоящия състав на Като осигурява приемственост на добрите практики от предходния седми състав, реализирайки правомощията си, настоящият състав насочва усилията си към утвърждаване на независима, безпристрастна, ефективна и прозрачна съдебна система, подчинена на обществения интерес. Той посочи, че Докладът отразява разделно дейността на Съдийската и Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, както и на постоянно действащите комисии към тях, съгласно правомощията на съответната колегия. Докладът съдържа пет отделни структурно обособени части. В първата част последователно са изложени информация и данни относно управлението и администрирането на съдебната власт, което включва управление на човешките ресурси в съдебната система, кадровата и конкурсната дейност на Комисията по атестирането и конкурсите, управлението на финансовите и материалните ресурси, в това число управление на бюджета на съдебната власт, управление на съдебните сгради, електронно правосъдие и професионална квалификация. През 2018 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия е провела 26 заседания, в които са обсъдени и приети решения в няколко насоки: иницииране на законодателни промени в частта относно правилата за местна и родова подсъдност по определена категория дела, мониторинг и анализ на натовареността на съдилищата с предложения за изменения и допълнение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, в номенклатурата на статистическите кодове и други вътрешноорганизационни мерки. В Доклада са отчетени и 8 редовни заседания на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ към Прокурорската колегия. Като най-значима и мащабна дейност на Комисията и на Прокурорската колегия се отбелязва реорганизацията и оптимизирането на районните прокуратури чрез създаване на унифициран модел. Съгласно създадения модел за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури, считано от 1 януари 2019 г., са закрити 11 районни прокуратури. По отношение на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет – в Доклада се посочва, че за отчетния период е извършено оптимизиране на щатната численост на съдилищата, като 8 длъжности са съкратени от един орган на съдебната власт и са разкрити в друг, една длъжност е трансформирана в рамките на един орган на съдебната власт и са разкрити 12 нови длъжности. През 2018 г. с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия са открити общо 353 процедури за атестиране, като Съдийската колегия е провела и приключила общо 176 процедури. В Доклада се отбелязват и инициираните промени в Закона за съдебната власт в областта на атестирането и ускоряването на конкурсните процедури, както и инициирането на законодателни промени, целящи редуцирането на броя на откриващите се процедури за извънредно атестиране. През отчетния период Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е провела 41 работни заседания. По предложение на Комисията Прокурорската колегия е обявила 10 конкурса в органите на съдебната власт за заемане на общо 101 свободни длъжности. С цел преразпределение и оптимизиране на щатната численост са съкратени общо 44 длъжности и са разкрити 44 нови длъжности в различни органи на съдебната власт. През 2018 г. с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия са открити общо 261 процедури за атестиране, като Прокурорската колегия е провела и приключила общо 161 процедури. В Доклада се съдържа подробна информация и данни от работата на комисиите „Съдебна администрация“ към Съдийската и Прокурорската колегия. Двете комисии провеждат съвместни заседания във връзка с решения за оптимизиране щатната численост на съдебната администрация, като част от политиката на Висшия съдебен съвет по управлението на човешките ресурси. Във връзка с управлението на бюджета и съдебните сгради господин Магдалинчев добави, че в Доклада се съдържа конкретна информация за дейността на Комисия „Бюджет и финанси“, като бюджетът на съдебната власт през финансовата 2018 г. по приходите е в размер на 114,9 млн. лв., а по разходите – в размер на 607,4 млн. лв. съдебен съвет продължава усилията по въвеждане на електронно правосъдие. Информацията от системата за управление на съдебните дела е централизирана в Единния портал за електронно правосъдие, като продължава работата по проекти, свързани с електронните услуги и електронното правосъдие по Оперативна програма „Добро управление“. През отчетния период е подписано и споразумение с Националната агенция за приходите относно осигуряване на достъп на органите на съдебната власт до електронните услуги на Националната агенция за приходите. Във втората част на Доклада са отразени дейностите, свързани с повишаване на ефективността на етичната регулация и дисциплинарния процес. Комисията по професионална етика към Съдийската колегия и председателят на Комисията са разгледали общо 570 преписки по жалби и сигнали на граждани. Общият брой на разгледаните преписки по жалби и сигнали на граждани от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия е 98 броя. В рамките на дисциплинарната дейност на Комисията за дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората на ВСС към Съдийската колегия се отчита значително намаляване на образуваните дисциплинарни производства срещу съдии. През 2017 г. общият брой на постъпилите предложения за образуване на дисциплинарни производства е 42, а през 2018 г. е 12 броя, като от тях са образувани общо 10 дисциплинарни дела. Приключени са 7 дисциплинарни производства от предходни години. През отчетния период Прокурорската колегия, по предложение на Комисията за дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, е образувала 25 дисциплинарни производства, което показва увеличение на същите спрямо предходната 2017 г. Приключилите дисциплинарни производства са 11, включително от предходни години. Третата част на Доклада съдържа информация и данни за правни и институционални въпроси и информация за нормативната дейност на Висшия съдебен съвет. Отчита се тенденция за увеличаване дейността на Комисията по правни и институционални въпроси, свързана с изработване и приемане на нормативни актове с оглед предвидената в Закона за съдебната власт законова делегация. Комисията е разгледала и предоставила становища по изготвени споразумения, вътрешни и други правила, както и 6 становища по конституционни дела. Последните две части на Доклада съдържат данни за международната дейност и информация за напредъка по изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. Господин Магдалинчев посочи, че в рамките на международната дейност през визирания период в Доклада са отчетени мерките по Механизма за сътрудничество и оценка, проектите на Висшия съвет, свързани с многостранното международно сътрудничество, данни за международното и междуинституционално сътрудничество. По отношение на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. в Доклада се отбелязва, че през отчетния период всички комуникационни дейности са финансирани изцяло от бюджета на Висшия съдебен съвет. Акцент в тази част на Доклада са действията във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни в дейността на съдилищата и във връзка с публикуването на съдебни актове, както и дейностите по

устойчивост в провеждането на образователната и информационна кампания „Ден на отворените врати“ в органите на съдебната власт, в професионалната подготовка на членовете на Висшия съдебен съвет, магистрати и служители в областта на публичната администрация, подобрено взаимодействие с медиите, неправителствените и съсловните организации. В обсъждането на Доклада взе участие народният представител Филип Попов, който изрази положителна оценка за работата на Висшия съдебен съвет и посочи, че от парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепят внесения Доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2018 г. След проведените разисквания Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ подкрепи Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-3, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г., и предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение по него със следната редакция:

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт РЕШИ: Приема Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Уважаеми господин Магдалинчев, бихте ли взели отношение? Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Министър на правосъдието, уважаеми народни представители, уважаеми гости!

обективно отрази дейността на Висшия съдебен съвет през 2018 г. В допълнение към това, което беше казано, ще спомена още, че Висшият съдебен съвет изпълнява своите конституционни правомощия, регламентирани в разпоредбата на чл. 130а от Конституцията на Република България, съгласно което Висшият съдебен съвет след конституционните промени през 2015 г. осъществява своята дейност чрез Пленум и две колегии – Съдийска и Прокурорска. Основните правомощия на Пленума на Висшия съдебен съвет са регламентирани в разпоредбата на чл. 130а, ал. 2 от Конституцията на като според тази разпоредба Пленумът на Висшия съдебен съвет приема проект за бюджет на съдебната власт, приема решение за прекратяване мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет, организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, решава общи за съдебната власт организационни въпроси, изслушва и приема годишните доклади по чл. 84, т. 16 от Конституцията, управлява недвижимите имоти на съдебната власт,

Подробно дейностите на Пленума на Висшия съдебен съвет са регламентирани и уредени с разпоредбите на чл. 30, ал. 2 от Закона за съдебната власт. В съответствие с чл. 130, ал. 5 от Конституцията колегиите на Висшия съдебен съвет – Съдийска и Прокурорска, в съответствие със своята насоченост осъществяват следните дейности, като назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите, правят периодични атестации на същите и административните ръководители, налагат дисциплинарни наказания, понижаване и освобождаване от длъжност на магистратите и административните ръководители,

предвидени в Закона, а именно в разпоредбата на чл. 30, ал. 5 от Закона за съдебната власт подробно са изброени основните дейности, които се осъществяват от двете колегии. Дейността на Пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет се подпомага от комисии. Това са постоянни и временни комисии. Постоянните комисии имат помощни функции и подпомагат колективните административни органи при осъществяване на техните основни правомощия и функции. Постоянните комисии към Пленума на Висшия съдебен съвет са: Комисия „Бюджет и финанси“, Комисия по управление на собствеността. В съответствие с чл. 37, ал. 9 от Закона за съдебната власт дейността на двете колегии се подпомага от Постоянна комисия по атестиране и конкурсите и Комисия по професионална етика към двете колегии.

Комисия по професионална квалификация и информационни технологии, Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ и Постоянна комисия „Съдебна администрация“ към двете колегии.

Той е основният помощен орган на Пленума в тази посока. Комисията се състои на паритетен принцип от шест членове – по трима представители от Прокурорска и Съдийска колегия. През периода 2018 г. Комисия „Бюджет и финанси“ е управлявала, разпределяла и преразпределяла бюджета на съдебната власт по приходите в размер на 114,9 млн. лв., и по разходите – в размер на 607 млн. 400 хил. Проведени са 47 заседания, на които са разгледани 1446 точки. Съгласуван е Проектът на постановление на Министерския съвет за съгласувателна процедура по Проект на решение на Министерския съвет за приемане на разходните тавани на първостепенните разпоредители с бюджети, утвърдено е разпределението на бюджетите на 186 органа на съдебната власт съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. През същия период Комисия Комисия „Бюджет и финанси“ със свое решение е утвърдила над 2100 корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, капиталови разходи в размер на 14 млн. 100 хил. лв. Комисията прие консолидирания Годишен финансов отчет, Отчета за касовото изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31 декември 2017 г. и Одитния доклад на Сметната палата за заверка на Годишния финансов отчет на съдебната власт и Висшия съдебен съвет за 2017 г. управлението на недвижимите имоти на съдебната власт – осъществява се от Пленума на Висшия съдебен съвет. Основният подпомагащ орган на Пленума на Висшия съдебен съвет при управление на и имотите на съдебната власт е Комисията по управление на собствеността. Комисията през 2018 г. се е произнесла със 187 доклада и докладни записки във връзка с разпределянето, ползването на недвижимите имоти, предоставени на съдебната власт. През същата година Комисията по управление на собствеността внесе 120 проекта на решения в Пленума на Висшия съдебен съвет за упълномощаване подписването на договори и анекси, свързани с управлението на имотите на съдебната власт, за иницииране на процедури за придобиване на имоти пред Министерския съвет и областните управители по Закона за държавната собственост. По организирането и управлението на съдебната власт Комисията по управление на собствеността разгледа 125 доклада

при вземането на решения, свързани с разработката на проекти и решения на Пленума с оглед реализирането на електронното правосъдие, задължителни квалификационни курсове за повишаване квалификациите на съдиите, прокурорите и следователите, организира квалификацията на самите съдии, прокурори и следователи и подпомага Висшия съдебен съвет за изпълнение на Информационната стратегия на правораздавателните органи, реализирането на информационните системи и електронната връзка с органите на съдебната власт. В изпълнение на своите правомощия през 2018 г. Комисията е провела 30 заседания. В изпълнение на проект, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, се въведе ECLI-номер на публикуваните съдебни актове в централния уеб-базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, разработен от Висшия съдебен съвет и се установи свързаност с интерфейса за търсене по ECLI на портала за електронно правосъдие E-justice на Европейската комисия. Комисията продължи работата си по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите“ и за разработването на Единната информационна система на съдилищата съгласно Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, като бе проведена обществена поръчка с предмет „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и бе избран изпълнител. Комисията по правни въпроси е постоянно действащ орган към Пленума на Висшия съдебен съвет. Същата през 2018 г. е заседавала 33 пъти и е разгледала 410 точки. Комисията по правни въпроси е извършила действия по изработване и приемане от Пленума на Висшия съдебен съвет на осем подзаконови нормативни акта и е изразила становище по 14 проекта на нормативни актове.

за публикуване на постановените от съдилищата актове. Въз основа на проведените обсъждания е взето решение с Протокол № 1 от 15 януари 2018 г. да бъде поискано автентично тълкуване от от законодателя относно приложението на разпоредбите на чл. 416, алинеи 2 и 7 от НПК и чл. 64, алинеи 1 и 2 от Закона за съдебната власт. Комисия по професионална етика към Съдийската колегия също е постоянно действащ помощен орган към нея. Тя е създадена на основание чл. 37, ал. 9 от Закона за съдебната власт. Комисията се състои от пет члена на Съдийската колегия. През 2018 г. са проведени 37 заседания и са изготвени 140 броя становища относно притежаваните нравствени качества на кандидатите, участващи в различни конкурси за конкурси за заемане на длъжност в органите на съдебната власт, от които: 42 – за административни ръководители, 20 – за заместници на административните ръководители, 10 – за преместване и повишаване, 6 – за първоначално назначаване, и 62 – за младши съдии.

52 броя становища за заемане длъжността административни ръководители или заместник-административни ръководители, 5 броя за преместване и повишаване в длъжност, 20 броя за първоначално назначаване и 86 броя за кандидати за младши прокурори. Общият брой на разгледаните от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия жалби и сигнали за отчетния период е 98, а тези, които са разгледани само от председателя на Комисията – 148.

Обявени са 50 конкурсни процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, проведени са 19 събеседвания с допуснати кандидати. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи административни ръководители на 16 органа на съдебната власт, 22 заместници на административните ръководители и са определени 23 магистрати за изпълняващи функциите на административни ръководители. Комисията за атестиране и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съвет за отчетния период е обявила десет конкурса в органите на съдебната власт за заемане на 101 свободни щатни длъжности. По предложение на Комисията са обявени общо 44 процедури за избор на административни ръководители на органите на съдебната назначени са административни ръководители в 15 органа, 22 – за заместник на административните ръководители, и 17 магистрати за изпълняващи функциите на административни ръководители. През 2018 г. Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия и Прокурорската колегия са открити общо 614 и проведени 357 процедури по атестиране на съдии, прокурори и следователи, като са изготвени четири оценки по чл. 28 на бивши членове на Висшия съдебен съвет. През 2018 г. Комисията по атестирането и конкурсите към двете колегии на Висшия съдебен съвет са разгледали общо 287 предложения за повишаване на място в по-горен ранг, от които 132 на съдии и 155 на прокурори и следователи. Комисия „Съдебна администрация“ при Съдийската колегия за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт – по нейно предложение през 2018 г. Съдийската колегия разкри нови 18 щатни броя за заемане длъжността „Връзки с обществеността“ в окръжните съдилища, в които нямаше такива, които да обслужат и районните съдилища в съдебния район на съответния окръжен съд в тях, както и четири щатни бройки за тази длъжност в по-натоварените административни съдилища. По предложение на Комисията „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия на бившия Съдебен съвет се приеха промени в Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България относими за новия размер на минималната работна заплата за страната, актуализиране на възнагражденията за длъжностите в администрацията от 1 април 2018 г. и настъпилите промени в Закона за съдебната власт. По предложение на Комисията „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия са приети следните решения: - увеличение на щатната численост в структурите на Прокуратурата с 55,3% щатни бройки, като 53 от тях са осигурени чрез съкращаване на щатни бройки от прокуратури с по-ниска натовареност и от по-високо съотношение между съдебни служители и магистрати; - осигури 11 щатни бройки за длъжността „експерт криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на за мобилни центрове за разследване в прокуратурите в страната, които ще обслужват районите на петте апелативни района – прокуратури в София, Бургас, Варна, Велико Търново и Пловдив; - увеличи с 22 щатни бройки

Наказателно-процесуалния кодекс; - определи броя и видовете длъжности на съдебните служители в администрацията на окръжните и районните прокуратури и новооткритите териториални отделения, считано от 1 януари 2019 г., след решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за оптимизиране на структурата на районните прокуратури, с което бяха закрити, считано от 1 януари 2019 г., 11 районни прокуратури. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет – по нейно предложение през 2018 г. до Министерството на финансите, в качеството му на координационно звено по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, е изпратено искане за включване в списъка с приоритизирани искания от 2017 г. за получаване на подкрепа по Програмата на мярка с предмет „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедните дела“. През отчетния период същата комисия инициира извършване на проучване сред действащите центрове по медиация в страната за необходимостта от законодателни промени за въвеждането на задължителна медиация като способ за намаляване на натовареността на съдилищата. Като най-ефективна мярка за справяне с неравномерната натовареност между отделните съдилища в страната през 2018 г. Комисията „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реализира три процедури за преместване по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт. По предложение на същата комисия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 16 май 2018 г. е обсъдила постъпилите от административните ръководители на Прокуратурата становища във връзка с въвеждането на унифициран унифициран модел за оптимизиране на районните прокуратури. Въз основа на извършения задълбочен анализ е финализирано решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 19 юли 2018 г., съобразно което са закрити 11 районни прокуратури, като на тяхно място са създали териториални отделения. С предприетите действия се премахва неравномерната натовареност на магистратите в рамките на съответната районна прокуратура и се оптимизира магистратската численост и числеността на администрацията.

срещу прокурори и следователи са образувани общо 25 дисциплинарни производства по чл. 316 от Закона за съдебната власт, като 19 от предложенията са направени от съответния административен ръководител, 4 от Инспектората към и 2 от Главния прокурор на Република България. Разгледани са общо 13 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на прокурори и следователи. През 2018 г. срещу съдиите са образувани общо 10 дисциплинарни производства, като 6 от предложенията са направени от съответния административен ръководител, едно от по-горестоящ административен ръководител и 3 от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Приключени са 7 дисциплинарни производства. Разгледани са общо 6 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на съдии. През 2018 г. са проведени три съвместни срещи на 12 февруари 2018 г., на 26 април 2018 г. и на 5 декември 2018 г., между членовете на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската и Прокурорската колегии с представители на Инспектората на Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието.

Разгледани са общо 78 броя проверки, извършени от Инспектората на Висшия съдебен съвет по сигнали, като 14 от проверките са извършени в районни и окръжни прокуратури, а 64 – в районни, окръжни и административни съдилища.

информация за изплатените обезщетения при забавено правосъдие. Уважаеми народни представители, Висшият съдебен съвет ще продължава все така да прави всичко възможно за оптимизиране на правораздаването, за постигането на целите на съдебната реформа и за развитието на правото и налагането на Закона, отстоявайки независимостта на съдебната власт. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Магдалинчев. Колеги, откривам разискванията относно Годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. Господин Шопов, заявихте изказване – имате думата.

уважаеми колеги юристи, съдии, прокурори! Почти винаги на този доклад правя изказване, като се опитвам да говоря политически и да приведа сухите цифри от докладите, които чухме – така се прави в един доклад

Самият аз не съм политик, не съм депутат, а съм съдия от кариерата, защото не може да има професия „политик“ и „депутат“. Всеки от нас има основна професия, а това е моята професия, и претендирам, че добре познавам системата отвътре в подробности и хората, които работят в нея.

Така е, защото през годините констатирам, че това е сигурно най-запазената система в нашето общество. Другите бяха разбити, съсипани, докарани до плачевно състояние, защото е много лесно да разбиеш икономиката, като приватизираш не на килограм, а на тонове, на десетки тонове, и раздаваш на посинели червени бандити, или обратно – на почервенели сини бандити, реплика.) Не поименно. Поименно е работа на господата от съдебната система – на прокуратурата, на съда. Много лесно е да разбиеш здравеопазването, след като го приведеш на пазарен принцип, защото така са наредили колониалните господари. Но тази система остана съхранена, защото по своето естество, по своята същност тя е консервативна система, въпреки неистовите опити, пак казвам, на колониалните господари и на либералстващите в България да ѝ видят сметката и на нея. на нея. Вътре винаги са работили, аз съм бил с тях, колеги са ми тези, които в момента са върховни съдии или прокурори от Главна прокуратура, или по места са прокурори в Главна прокуратура, или върховни съдии, които са достойни хора и които няма никога да се поддадат на – няма да цитирам имена и тук

създаде впечатление за неработеща съдебна система, за лоша работа на Висшия съдебен съвет, за да си посипваме главите с пепел, да се оправдаваме и, видите ли, хайде сега да направим промени в една насока, която ще ще бъде фатална и която ще промени съдебната система. Но, слава богу, това не се случва. Опитите са десетилетни в това отношение. Какво ли не се правѝ, за да се изхвърлят хора, да се нарочат, да се оплюят хора от системата, да им бъдат вменени вини. Това е много лесно, когато се касае за десетки хиляди казуси всяка година, при решаването на които има много недоволни. Много хора могат да бъдат зарибени и да бъдат обхванати от тази демагогия, от тази критика, за да се създаде недоволство, и на това се разчита. последните години тези опити бяха особено интензифицирани. Видяхме магистрати, които се явиха на протести. Страшно нещо! Можете ли да си представите – висши магистрати на протести?! Слава богу, много показателно беше, че в Пловдив цифром и словом на протест излезе един магистрат. София бяха повече, но тук една чужда фондация, ръководена от чуждо посолство, от чужда държава, от либералстващите в България, хвърли много пари. То не се организираха курсове тук и там с приятно прекарване, то не бяха хвърлени фалшиви тези, лъжливи обвинения, изкушения към обществото как тази система ще стане много хубава, ако се приеме ей този модел, който ние Ви представяме. Огромна роля за спирането на тези гнусни попълзновения изиграха съставите на Висшия съдебен съвет в различните му издания досега. Специално от тази трибуна ми се иска да поздравя и да отдам дължимото на членовете на Висшия съдебен съвет в предишното му издание, които понесоха много тегоби, към които бяха отправени много обвинения и които героично издържаха. веднъж Висшият съдебен съвет беше сменен тотално. По времето на управлението на Костов, спомняте си, преди срока Висшият съдебен съвет беше ликвидиран в оня му състав, който беше неблагонадежден на тогавашните управляващи господари. Слава богу, това не се случи в последните години в следващите издания на Висшия съдебен съвет, което за мен също е гаранция. Тази стабилност, която членовете на Висшия съдебен съвет имаха в годините, им даде възможността да бъдат непреклонни, да устоят на ударите, на изкушенията. Аз няма да се спирам на цифрите, които бяха изнесени. Конкретно на работата на двете колегии – на Съдебната и на Прокурорската. Лично за мен беше голяма глупост

Прояви се известна гъвкавост в обществото: хайде да го направим, някои хора да бъдат доволни, това беше причината да се отчетем някъде в Брюксел или другаде, не знам. Това беше грешка, но нефатална. Не бих казал, че от това произтичат тежки последици и Висшият съдебен съвет продължи в онази положителна насока, в която работи. Преди малко тук се говореше за дисциплинарните производства, за кадруването. Висшият съдебен съвет в различните му издания, включително и през последната година, по отношение на този доклад продължи да работи по най-важните теми, които са: доокомплектоване на личния състав на съдилищата във

сега господин Магдалинчев, а преди това други предхождащи го колеги, воюват във Финансовата комисия за средствата, които трябва да бъдат отпуснати за съдебната система.

като необходимите разходи за функциониране на системата, като съдебни сгради, което преди беше проблем и беше все под въпрос, защото имаше недофинансиране и проблеми със съдебните сгради. Сега нещата са доста напреднали и решени. Но когато говорим за кадруването, бих препоръчал на членовете на Висшия съдебен съвет, когато преценяват моралните и професионалните качества на кандидатите за една или друга позиция и длъжност – ние политиците сме длъжници в това отношение, защото тук винаги, въпреки волята на мнозинството, нещо се случва и не можем да Ви дадем тази база – да внимават с масонстващите и либералстващите, които лесно могат да бъдат разпознати, защото по презумпция, по дефиниция са противници на тази система, както и всякакъв конституционен и законов ред в тази държава. Тези лица и тези кандидати, бидейки вътре, се явяват къртици и те създават онези вълнения, които бяха толкова актуални в обществото и се вдигна толкова шум преди около година, така че трябва да се внимава в това отношение. Бихме продължили тази тема до безкрайност, защото проблемите на съдебната система са толкова много, колкото са проблемите на самото общество, защото няма проблем в обществото, който да не бъде докоснат и да не бъде съотнесен към съдебната система, към задачите на Висшия съдебен съвет. Ще завърша с това, че със задоволство и с абсолютна убеденост ще гласувам „за“ Доклада на Висшия съдебен съвет и призовавам колегите от всички парламентарни групи, включително и от опозицията,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Магдалинчев, уважаеми гости, председатели на върховните съдилища и господин Главен прокурор, госпожо Точкова! Аз ще започна оттам, където свърши господин Шопов. Ние много внимателно се запознахме с всички доклади, подкрепихме ги в Правната комисия, ще ги подкрепим и в залата. Позволявам си да взема думата, защото в целия си професионален път като адвокат

Висшият съдебен съвет е органът, който трябва да регламентира натовареността, да я следи и да я регулира, доколкото е възможно.

различната натовареност в различните по степен съдилища и в съдилищата от една степен, като в пъти има разлика в натоварването. Видно от Доклада и при неговото запознаване,

различни закони, които промениха подсъдността на различни дела и по този начин се опита да регулира процесите. Определено има необходимост от

натовареност и дела на месец за различните съдилища – това го пишете, и се получава една диспропорция. Затова смятам, че в тази насока трябва активно да се работи през следващата година, да се представи евентуално тази карта и да се пристъпи към вземане на тези мерки и да не се освобождават хора, а най-точно да се реорганизира работата и да може натовареността да бъде равномерна. Това го посочвате и Вие. Другият въпрос, по който ще взема отношение, не е въпрос от компетентността на но Висшият съдебен съвет е органът, който съобразно Закона за съдебната власт организира конкурсите за назначаване. Имаше промяна в Закона, която аз не споделям, и затова ще го заявя отново – по силата на която при свободни длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените служби, за първоначално назначаване се определят до 10%, а дори не е 10 – до 10%. Това беше решението на мнозинството и беше прието, но според мен по този начин се затваря тази система. Институтът на несменяемостта гарантира на действащите магистрати тяхната работа. Това е полезно за обществото, този континюитет в тяхната работа се гарантира. Но когато е налице свободна длъжност, не мога да разбера защо вратата е само открехната – до 10 на сто, при положение че Висшият съдебен съвет организира конкурсите. В тези конкурси би трябвало да могат да се явят и магистрати от други съдилища, когато има свободна бройка в даден съд или прокуратура, и други юристи, които на равни основания да се конкурират за това място. Смятам, че това самозатваряне на системата не е полезно. Изразих становище тогава, казвам го и сега. Ще гласуваме в подкрепа на Доклада. Още един път считам, че данните са подробни, информацията позволява на всеки един от колегите да си състави лично впечатление

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт! Третата власт в България наистина работи под тежък недостиг на кадри, на финанси, на помещения, помещения, а прокурори, следователи и съдии, разбира се, се сблъскват с този проблем. Част от реформата в системата на съдебната власт следва да се насочи към разрешаване на този проблем към дисбаланса в натовареността на съдилищата, към бързината, разбира се, и качеството на процеса. Все по-тежък проблем е липсата на вещи лица, съдебни заседатели и заплащането им. Достъпът до правосъдие, особено по граждански дела, е отчасти възпрепятстван поради по-високите съдебни такси и скъпоструващият процес – хонорари за адвокати, за вещи лица и така не че таксите са толкова високи, но в България стандартът на живот е по-нисък. Разрешаването на тези проблеми не зависи от системата на съдебната власт, а от законодателната и изпълнителната власт. Например основен криминогенен фактор в България е ниската образованост, демографската криза и бедността. За това нямат вина прокуратурата или съдът, а по-скоро вината е на политиците, които следва да осигурят един по-добър стандарт на живот в България. За да не взимам думата след това, ние ще подкрепим всички представени днес доклади

за да им кажа да продължават наистина да се борят за тази справедливост, защото една от характеристиките на съдебната власт е именно

Няма. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Моля квесторите да поканят народните представители – предстои гласуване.

Подлагам на гласуване Годишния доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г., внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г. Гласували

Докладът за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. беше представен от госпожа Теодора Точкова, която отбеляза, че през 2018 г. Инспекторатът е извършил общо 61 проверки в органи на съдебната власт в петте апелативни района, като е проверена дейността на органите на съдебната власт за 2016 г. и 2017 г. Беше посочено, че през отчетния период ИВСС е изпълнил годишната си програма за 2018 г., като са извършени 47 комплексни планови проверки, от които пет в съдилищата по граждански и административни дела, 20 в съдилищата по наказателни дела, 21 в прокуратурите и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, както и е проверена и Националната следствена служба. Извършени са три тематични проверки, 10 инцидентни проверки по сигнали по граждански, търговски и наказателни дела и прокурорски преписки и 1 проверка по самосезиране. Госпожа Точкова акцентира, че в отчетния период в ИВСС са постъпили общо 1492 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи, като по 1008 сигнала работата е приключена. През 2018 г. ИВСС е отправил

на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Националната следствена служба, Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура, като резултатите от проверките са подробно коментирани в Доклада. Госпожа Точкова допълни, че в резултат на извършените проверки на съдилищата както комплексни планови проверки, така и инцидентни проверки по сигнали са установени някои проблеми, преди всичко по отношение на неспазване на сроковете по движението и приключването на конкретни съдебни производства, неспазване на разумния тримесечен срок за изготвяне на съдебните актове от някои съдии, както и за наличие на разнородна практика при администриране на производствата по чл. 203 от Административнопроцесуалния кодекс. По отношение на някои от прокуратурите са констатирани забавяния при произнасянето по проверките по чл. 145 от Закона за съдебната власт и решаването на делата от някои прокурори и неосъществяване от някои прокурори на необходимия контрол върху работата на служителите на Министерството на вътрешните работи по спрени наказателни производства. Беше констатирано, че в някои случаи наблюдаващите прокурори не осъществяват достатъчно ефективно функцията си по ръководство и надзор на разследването, поради което се допускат процесуални нарушения, които водят до отмяна на прокурорските актове или връщане на делата от съда. Госпожа Точкова отбеляза, че при проверките на органите на съдебната власт са установени и редица положителни практики, като наличието на много добра организация на административната дейност в проверените съдилища и прокуратури, провеждане на периодични събрания в съдилищата, на които се обсъжда констатирана противоречива практика, като в прокуратурите е създадена организация, при която оправдателните присъди се подлагат на анализ, както и се посочват причините за отмяна на прокурорските актове и връщане на делата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. Беше отбелязано, че през разгледания период в проверените съдилища по наказателни дела няма дела, по които производството да е било прекратено поради изтичане на предвидената в закона погасителна давност, както и няма постановени оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности корупционни престъпления.

съдии от този съд, както и на административния ръководител на Районна прокуратура – Харманли, за констатираното по време на проверките образцово изпълнение на служебните им задължения. Всички те са поощрени от ВСС с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“. По отношение дейността по разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок и през отчетната 2018 г. не са установени проблеми при осъществяването ѝ. Беше посочено, че основна причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е неспазване на установените процесуални срокове по образуване, движение и приключване на делата, като за нарушаването на разумния срок за разглеждане на делата са допринесли или се дължат изцяло на действията на съдии, за които ИВСС е отправял предложения за налагане на дисциплинарни наказания. Беше констатирано, че през изминалия двегодишен период от въвеждане на правомощията на ИВСС за извършване на проверки на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи и на проверки за почтеност и конфликт на интереси, за установяване на действия, с които се накърнява престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, е натрупан значителен опит. Госпожа Точкова приветства променените разпоредби в Закона за съдебната власт, с които се улесни дейността по проверка на декларациите за имущество и интереси. В предвидения законов срок през 2018 г. са проверени и обработени 4766 4766 декларации, като фактически е проверено имуществото на 10 195 лица – магистратите, техните съпрузи, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите им пълнолетие деца. По отношение на дейността по проверките за интегритет през 2018 г., от образувани общо 60 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения по чл. 175к, ал. 1 – 4 от Закона за съдебната власт, проверки са образувани в 15 случая, като само по една от приключените проверки към 31 декември 2018 г. е изготвен мотивиран доклад, съдържащ становище относно наличието на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к от Закона за съдебната власт. За отчетния период, по предложение на ИВСС, колегиите на ВСС са образували 8 дисциплинарни производства срещу магистрати. До ръководителите на съдилищата, прокуратурата и следствието са отправени общо 40 сигнала, съдържащи препоръки за преценка необходимостта от налагане на дисциплинираща мярка по чл. 327 от Закона за съдебната власт или на дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт. В заключение госпожа Точкова обобщи, че на основание изводите за резултатите от дейността на ИВСС по отделните направления за 2018 г. Инспекторатът се справя успешно с възлаганите му правомощия и дейността му се ползва с подкрепата на обществото и доверието на магистратите. В отговор на поставен въпрос от народния представител Хамид Хамид относно дисциплинарните производства по отношение на магистратите госпожа Точкова посочи, че е целесъобразно да се въведе възможност ИВСС да може да налага някои от по-леките дисциплинарни наказания като „забележка“ и „намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 20 на сто за срок от 6 месеца до 1 година, без да влиза в колизия с кадровата дейност на колегиите на ВСС“. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ подкрепи Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г., № 911-00-5, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г., и предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение по него със следната редакция:

Следва становище на вносител. Уважаема госпожо Точкова, заповядайте – имате думата. ТЕОДОРА

Уважаема госпожо Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! С удовлетворение пред Вас искам да отчета, че през 2018 г. Инспекторатът се справи успешно с цялата си палитра от правомощия. Нашата дейност е описана подробно в Доклада на институцията за 2018 г. – аналитичен документ, в който подробно са отразени констатациите ни от извършените проверки по отделните направления от нашата дейност. Ще акцентирам накратко на някои аспекти от дейността ни, които подчертават, акцентират на ролята ни на контролен орган. През изминалия отчетен период Инспекторатът изпълни годишната си програма. Бяха извършени общо 61 проверки – комплексни, планови, тематични, инцидентни проверки и една проверка по самосезиране. През 2018 г. Инспекторатът за първи път от началото на дейността си извърши проверка на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Националната следствена служба, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура. При извършените проверки през 2018 г. бяха установени преди всичко положителни практики, а именно: много добра организация на административната дейност, стриктно спазване на принципа за случайно разпределение на делата, постановяване на съдебните и прокурорските актове в процесуалните и разумните срокове, над 80% свършени дела от постъпилите дела за разглеждане. проверените съдилища по наказателни дела няма прекратени дела поради изтичане на предвидената в Закона погасителна давност. Разбира се, бяха установени и някои пропуски, допуснати от някои съдии и прокурори, изразяващи се най-общо в неспазване на сроковете за насрочване на делата, неразумния срок за изготвяне на съдебните актове, забавяния при произнасянето по проверките по чл. 145 от Закона за съдебната власт и при решаването на делата от някои прокурори. Както в случаите на дисциплинарни нарушения, така и в случаите на образцово изпълнение на служебните си задължения, Инспекторатът е реагирал адекватно и обективно е предприемал необходимите действия. През 2018 г. сме отправили осем предложения за дисциплинарни наказания на магистрати предложения за поощрения на съдии и прокурори. По отношение на дейността по разглеждане на заявленията за бавно правосъдие и през отчетната 2018 г. се запазва тенденцията от предходни години – нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок да се констатира преимуществено от действията на органи на съдебната власт, правораздаващи на територията на Софийския апелативен район. През изминалия двегодишен период от въвеждане на новите правомощия на Инспектората, свързани с проверка на имуществените декларации и проверките за почтеност, натрупахме наистина значителен опит. Благодарение на дейността по проверка на имуществените декларации Инспекторатът показа на обществото имуществото, влоговете и задълженията на магистратите, съответствието на декларираните обстоятелства с вписаните обявени и удостоверени обстоятелства за имущественото състояние на магистратите. В предвидения законов срок през 2018 г. бяха проверени и обработени 4 хил. 766 декларации, като фактически беше проверено имуществото на 10 хил. магистратите, техните съпрузи, лицата, с които живеят фактически на съпружеско съжителство, на съпружески начала и ненавършилите им пълнолетие деца. Смятам, че съобразно законовата уредба и липсата на разследващи правомощия ефективно осъществяваме и дейността ни по проверките за интегритет. През 2018 г. бяха образувани 60 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за такива нарушения. По тези 60 преписки бяха образувани 15 проверки. В един случай от приключените проверки бяха събрани достатъчно данни за извършено нарушение. Впрочем от възлагането на тези правомощия на Инспектората през 2017 г. до този момент с доклад, съдържащ становище, че са налице достатъчно данни за извършени нарушения за интегритет, са приключили общо шест проверки. Във всички тези случаи сме отправили предложения за дисциплинарно наказание. Вече за такива нарушения – за нарушения на интегритета, има наложени дисциплинарни наказания от съответните колегии на Висшия съдебен съвет. В този смисъл мога да кажа, че Инспекторатът полага усилия и постига резултати. В заключение, искам да обобщя, че Инспекторатът се справя успешно с всички правомощия, с които разполага. Това доказва, че дейността му се ползва с доверието на магистратите и с подкрепата на обществото.

Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Няма заявени изказвания. Прекратявам разискванията. Моля квесторите да поканят народните представители в залата. Предстои гласуване. Ще подложа на гласуване Проекта за решение, който беше представен от госпожа Атанасова. РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г.

Комисията по правни въпроси първо ще чуем Становището по Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г., № 911-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г. Заповядайте, госпожо Илиева, да представите Становището на Комисията.

г., № 911-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г. На свое заседание, проведено на 13 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси разгледа Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г., № 911-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г.

На заседанието присъстваха от Върховния касационен съд: господин Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и госпожа Роза Георгиева – началник на кабинета, и от Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов – министър. Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата беше представен от господин Лозан Панов, който изложи данни за дейността на съдебната власт, съдебната карта, сградния фонд, съдебната администрация и наблегна върху неравномерната натовареност по райони в страната. Той обобщи, че за 2018 г. броят на всички дела за разглеждане в съдебната система, без тези във ВКС, е 661 276 и добави, че през 2018 г. 462 810 дела са приключили със съдебен акт по същество. Прекратените производства през текущата година са 81 594, като в края на отчетната година има 116 872 неприключили дела. По отношение работата на съдилищата беше отбелязано, че в районните съдилища към областните центрове, включително и в Софийския районен съд, броят на съдиите през 2018 г. е 660, като числеността е увеличена с една щатна бройка спрямо 2017 г. Общият брой на делата, разглеждани от тях, е 383 185, от които 310 522 дела са свършени, 264 658 са приключени с акт по същество, 45 864 броя са прекратени, 72 663 броя дела са неприключили в края на годината, а обжалваните и протестираните са 32 557 броя. По материя от разглежданите през годината общо 383 185 броя дела 283 392 са граждански и 99 793 са наказателни дела. В останалите районни съдилища, извън областните центрове, броят на съдиите е 340, като обшият брой разглеждани дела е 151 423, от които 134 288 дела са свършени, 112 636 производства са приключени с акт по същество, 21 652 са прекратени, а 17 135 производства са висящи към края на годината, като 10 954 актове са обжалвани или протестирани. По материя от разглежданите през годината общо 134 288 производства 104 688 са граждански и 46 735 са наказателни. По отношение работата на окръжните съдилища, включително дейността на Софийския градски съд (СГС) и на Специализирания наказателен съд (СНС) беше изложено, че през 2018 г. броят на съдиите е 773. В този период съдиите са имали за разглеждане 107 530 дела, от които 83 821 дела са свършени, 70 692 производства са приключени с акт по същество и 13 129 са прекратени. Висящите към края на годината производства са 23 709, като 15 257 броя са обжалвани или протестирани. От общия брой дела, разгледани от окръжните съдилища и СГС, гражданските производства са 72 114, а наказателните са 35 416 броя. По отношение на апелативните съдилища данните сочат, че през 2018 г. са постъпили 18 457 броя дела, от които 15 131 дела са свършените, като от тях 14 400 са приключили с акт по същество, 731 производства са прекратени, а 3328 са неприключили до края на годината, като 4653 дела са обжалвани или протестирани. От разглежданите дела 13 675 броя са граждански и 4782 броя са наказателни. По отношение на военните съдилища справките сочат, че през 2018 г. в съдилищата са работили 15 съдии. Общият брой дела за разглеждане през годината е 681, от които са свършени 642. Съдиите от военните съдилища са постановили 424 съдебни акта по същество, 218 производства са прекратени, като в края на годината 39 дела са висящи, а 60 дела са обжалвани или протестирани. Така изложени, данните разкриват, че средната натовареност на районните съдилища в областните центрове, включително на Софийския районен съд, през 2018 г. е 55,38 дела за разглеждане месечно, като се наблюдава спад на натовареността спрямо преходната година с 3,85 на сто. Натовареността може да се представи така: натовареност над 50 дела месечно от един съдия имат 10 съдилища, натовареност между 40 и 50 дела месечно имат 12 съдилища, а под 40 дела има в 5 от съдилищата в областните центрове. На тази база най-натоварен е Софийският районен съд със средно 73,83 дела, разглеждани от един съдия месечно. За районните съдии извън областните центрове средната натовареност е 43,70 дела месечно, като натовареност над 50 дела месечно има в 20 съдилища, между 40 и 50 дела месечно има в 31 съдилища, а под 30 дела месечно имат 10 районни съдилища извън областните центрове. На тази база най-натоварен е Районен съд – Лом, със средна натовареност 88,15 дела, разглеждани от един съдия месечно. В окръжните съдилища данните сочат, че средната натовареност през 2018 г. е 13,79 дела месечно. Същевременно натовареността на Софийския градски съд е 25,39 броя месечно, а на Специализирания наказателен съд – 35,99 дела, разглеждани от един съдия на месец. Средната натовареност на апелативните съдилища през 2018 г. е 9,31 дела месечно за един съдия, като натовареността на съдиите в Софийски апелативен съд е 13 дела на месец, докато Апелативният специализиран съд разглежда 4,57 дела месечно, а Военно апелативният съд 1,28 дела месечно. Данните от представената статистика за натовареността на съдилищата през 2018 г. сочат лек спад по отношение на този показател, което отразява усилията на Висшия съдебен съвет да установи причините и да предприеме действия за постигане на равномерна натовареност в съдилищата. Господин Панов посочи, че за подобряване на работата на съдилищата през 2018 г. е от значение както равномерното разпределение на делата, така и броят на служителите в съдилищата спрямо натовареността на съответния съд, като се отчита спецификата на отделните звена. Съотношението на съдебната администрация към броя на магистратите за районните съдилища в областните центрове е 2,84 административни служители на един съдия, а за Софийския районен съд този показател е 3,22 административни служители на един съдия. В останалите районни съдилища извън областните центрове тази пропорция е съответно 3,99 административни служители на един съдия. Съотношението по този критерий за окръжните съдилища е 1,99 административни служители на един съдия, докато в Софийския градски съд и Специализирания наказателен съд този показател е съответно 2,42 и 2,38 административни служители на един съдия. Най-големи затруднения по този показател изпитват апелативните съдилища, където това съотношение средно е 1,26 броя служители към един магистрат, като по отношение на Софийския апелативен съд то е 1,04, а във Военно-апелативния съд 1,71. Друг приоритет за обезпечаване на работата на съда е поставен върху осигуряването на подходящ сграден фонд и неговото управление. През 2018 г. в Съдебната палата в София бяха осигурени работни места за съдии и съдебни служители от Софийския апелативен съд и беше обособено помещение за търговско деловодство. Положително разрешение получи и недостигът на помещения в Съдебната палата в град Плевен, където вече са осигурени работни помещения за обезпечаване на работата на съда. Търсят се решения на въпроса с недостига на помещения в сградите на съдилищата в Пловдив, Кърджали, Варна, Велико Търново, Апелативния специализиран наказателен съд и Съдебната палата в София.

че се откроява трайна тенденция за постепенно намаляване на функциите на върховните съдии като инстанционен контрол и съсредоточаване на дейността им върху уеднаквяване на съдебната практиката. Постъпилите дела през периода са 9483 броя – с 2,8 на сто по-малко от предходната година, като заедно със заварените от предходната година общият брой разглеждани дела е 13 507. Решените през годината дела са 9154 броя, като несвършените към края на годината дела са 4181 броя. През 2018 г. Върховният касационен съд е образувал 7 тълкувателни дела, постановил е 16 тълкувателни решения и определения и е отправил две искания до Конституционния съд на

От тях приключилите производства са 1277 броя, като 832 са касационни дела, а 445 са частни производства. Неприключените към края на годината производства са 264 броя. От обявените за решаване дела 50,12 на сто са решени в срок до един месец, 15,95 на сто са решени в срок до 2 месеца и 15,46 на сто са решени след тези срокове. При частните производства 90,58 на сто са решени в срок до 1 месец и 1,35 на сто са решени в срок над 2 месеца. Средната натовареност на съдиите от наказателната колегия през отчетния период е 4,6 дела на месец. Върховния касационен съд през 2018 г. работят 46 съдии. Общият брой на делата за разглеждане през 2018 г., включващ касационни и частни производства, е 7478. През годината свършените от гражданската колегия дела са 4941, от които 3511 касационни дела и 1430 – частни производства. Неприключилите към края на годината производства са 2372 броя. Средната годишна натовареност в гражданската колегията сочи, че всеки съдия участва в разглеждането на 321 дела и е докладчик по 107 свършени производства. Същевременно през текущия период на всеки съдия е възложено докладването пред тричленен състав на 163 новообразувани и заварени дела. В търговска колегия през 2018 г. работят 21 върховни съдии, а считано от 22 февруари 2018 г. съдиите са 23. Общият брой на делата, включващ касационни и частни производства, за разглеждане е 4488. Приключените през годината търговски производства са 2927, от които 1801 са търговски дела, а 1126 – частни производства. Неприключилите дела в края на периода са 1268 броя. През текущия период на всеки съдия от търговска колегия са разпределени за гледане средно 207 дела годишно, като постановените съдебни актове са средно 173 броя дела на година. Господин Панов обърна внимание на предприетата през 2018 г. законодателна инициатива по приемане на промените в Кодекса за застраховането и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и добави, че пленумът на Висшия съдебен съвет е изпратил искане за автентично тълкуване на чл. 416, ал. 2 и ал. 7 от НПК. Министърът на правосъдието даде положителна оценка за работата на съдилищата и призова за подкрепа на Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г. Той отправи молба до председателя на Върховния касационен съд при изготвяне на Годишния доклад за дейността на съдилищата да насочи усилия към отразяване на съвместната работата между трите власти, а не да се търси институционално противопоставяне между конституционно определените органи на държавната власт. В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев, Емил Димитров, Хамид Хамид, Йордан Цонев и Димитър Лазаров. Господин Митев, господин Димитров и господин Хамид изразиха подкрепа към свършената от съдилищата работа и посочиха, че изпитват дълбоко уважение към съдийската професия. Те изразиха мнение, че дадените в Доклада политически оценки за дейността на законодателната власт не подпомагат институционалния диалог и представляват намеса в работата на Народното събрание. Господин Лазаров обърна внимание на отразените данни в Доклада относно качеството на правораздавателната дейност, като акцентира върху отменените и върнатите от апелативните съдилища съдебни актове, които са около 58 на сто. В отговор на поставения въпрос, господин Панов посочи, че причините за отмяна и връщане на тези актове се анализират и обсъждат чрез провеждането на общи събрания и участие на съдиите от Върховния касационен съд при изслушване на отчетните доклади на съдилищата. Господин Цонев добави, че законодателната инициатива по повод на тълкувателното решение относно антикорупционното законодателство е била необходима и правилна, като е целяла да запази волята на законодателя при приемането на закона през 2012 г. Той изрази несъгласие с изложеното в Доклада, че законодателят целенасочено се противопоставя на конституционното правомощие на Върховния касационен съд за уеднаквяване на съдебната практика. резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ подкрепи Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г., № 911-00-6, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г., и предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение по него със следната редакция:

Благодаря Ви, госпожо Илиева. По процедура следва представяне от името на вносителя. Заповядайте, господин Панов – имате думата.

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми народни представители! В Доклада за дейността на съдилищата и прилагането на закона през 2018 г. се анализират основните въпроси и предизвикателства през изминалата година – законодателни промени, неравномерна натовареност на съдилищата, съдебни сгради, съдебна администрация. Позволете ми да не Ви занимавам със статистика, с която считам, че всеки един от Вас се е запознал. Ще акцентирам върху основните проблеми. Някои от тях бяха представени на Вашето внимание от представляващия Висшия съдебен съвет, както и от изнесените доклади от дискусията, проведена в Правната комисия. По отношение на законодателството

ал. 2 и ал. 7 от НПК и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт. Всъщност това са нормите, регламентиращи реда за публикуване на съдебните решения в интернет страниците на съдилищата. Тъй като тази норма предизвика различна практика от правоприлагащите колегии, това доведе до Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, с който бяхте запознати в първия доклад. С протокола от 1 февруари 2018 г. бе поискано автентично тълкуване от законодателя на тези норми. До настоящия момент няма такова автентично тълкуване, няма промяна и в законодателството. Използвам възможността да кажа, че на 19 септември 2018 г., когато се приемаше Докладът за прилагането на закона и дейността на съдилищата за 2017 г., в пленарната зала председателят на Комисията по правни въпроси поясни, че няма да се търси тълкуване, а ще се изменя законът. Министърът на правосъдието към настоящия момент, тогава в битието си на народен представител и председател на Комисията, изрично посочи, че такава промяна ще има. До настоящия момент, както вече Ви казах, такава промяна няма. Защо смятам, че времето показа, че новите норми водят само до ограничаване за неопределено време публичността в правораздаването? Това е така, защото за съдилищата има забрана да публикуват съобщения за съдебния акт. Това обаче не е пречка страните по делата – прокуратурата, подсъдимите, техните адвокати, да излагат своята интерпретация за съдебния акт. Считам, както вече казах, че разпространяването на тази информация е важна за съда. Тя е важна с оглед на публичността и прозрачността на правораздавателния процес. Разбира се, всеки има право да интерпретира един съдебен акт, но когато липсва навременно, в момента, когато това се е случило, достоверна информация от самия съд, който е издал съдебния акт, това очевидно създава напрежение както сред колегите, а може да доведе до изкривяване на информацията при представянето на подобно на подобно дело. Всъщност това беше един от пунктовете, които предизвикаха във Висшия съдебен съвет реакцията на министъра на правосъдието, който изрично заяви и предложи, за първи път в историята на Висшия съдебен съвет, да не се приема Докладът за дейността на съдилищата. По втория пункт ще говоря малко по-късно. Ще се спра на много важен въпрос, свързан с натовареност, съдебна карта и кадрови въпроси. Както вече беше пояснено, данните от 2018 г. показват, че предприетите мерки през годините от Висшия съдебен съвет за решаване на проблема с неравномерната натовареност на отделните органи и съдебната система, все още не са довели до очакваните и търсени резултати. Данните се базират на изводите за натовареността, те показват значителна неравномерност на натовареността между отделните нива, както и между отделните инстанции. При средна натовареност от 9,31 дела за разглеждане месечно от един съдия за апелативните съдилища, даже за Софийския апелативен съд е 13 дела, докато на Апелативния специализиран наказателен съд е 4,57 дела месечно, а на Военния апелативен съд е, забележете, 1,28 дела на месец. По отношение на военните съдилища ще говоря малко по-късно. За съжаление, още по-голям е диапазонът при сравнение на данните за отделните окръжни съдилища, от една страна, и, от друга страна, тези на Специализирания наказателен съд, както и на Софийски градски съд. При средна натовареност през 2018 г. на съдебните звена на това ниво на съдебната система – от 13,79 дела месечно на един съдия, тази на Специализирания наказателен съд е 35,99, тоест почти 36 дела

В районните съдилища на страната състоянието на неравномерност на натоварването на съдиите е още по-забележимо. При средна натовареност 55,38 дела за разглеждане месечно на един съдия в районните съдилища в областните центрове, Софийският районен съд е със 73,83 дела. Те са намалели в сравнение с предходната година, но отново в съотношение с другите съдилища от това ниво е много по-голяма. Висока е натовареността и на други районни съдилища: в Перник – 65,90, в Пловдив – 57,08, в Монтана – 56,57, в Пазарджик – 56,07. Докато в други районни съдилища, например в Силистра, е 29,89 дела месечно, разглеждани от един съдия. В други районни съдилища в областните центрове с натовареност под 40 дела са Велико Търново, Добрич, Габрово, Смолян. В районните съдилища, които са извън областните центрове, при средна натовареност от 43,70 дела за разглеждане месечно, има съдилища с натовареност и под 20 дела. Такъв например e съдът в Ардино с 12,38

Месечно един съдия в Ихтиман разглежда 69,31 дела, а в Pайонен съд – Велинград – 67,08 дела. Неравномерната натовареност води до различно натоварване на магистратите, а оттук – до забавяне на съдебните производства. Няма как да не обърнем внимание, мисля, че беше казано тук в залата, на конкурсните процедури. Финализирането на конкурсните процедури се случва много бавно въпреки законодателните промени, въпреки старанието на да организира тези конкурси, въпреки помощта и изискването на необходимите документи. От организационно естество полагаме необходимите усилия. Независимо от това обаче, очевидно при конкурсните процедури е необходима оптимизация с оглед на тяхната прекомерна продължителност. Ето защо се обръщам към Вас: ако имаме идеи, а те вече са във Висшия съдебен съвет, свързани с това да се промени начинът, по който се променят конкурсните процедури, дискутира се темата за спазване на регионалния принцип, което може да ускори конкурсните процедури, ще моля за Вашето съдействие, разбира се, с допълнително да конкретизираме мотиви, които засягат тази материя. Проблемите с конкурсите водят до непопълване на свободните щатни бройки, а същевременно това мотивира административните ръководители с оглед необходимостта за продължаване на процеса на работа в съдилищата да командироват съдии. На принципа на доминото, когато горната инстанция командирова магистрат, долната инстанция също е затруднена – тя пък командирова магистрат от по-долна инстанция и с оглед на това се създават големи трудности в работата на всички съдебни звена.

Върховна касационна прокуратура. Те са настанени в нея и сградата без съмнение е тясна за всички тях. Смятам, че е дошъл моментът, когато трябва да се изведат органи от Съдебна палата – София,

съдиите от Върховния касационен съд се намират не в кабинети, а в малки зали, които преди са били съвещателни зали на Съдебната палата.

Въпросът за обособена сграда като че ли вече е решен, остава обаче по-важното – да се направят необходимите действия, за да може колегите, ако не скоро, то поне в дългосрочен план, да имат визията да бъдат настанени в сградата в така наречения Техникум „Сталин“. Същевременно помещенията на улица „Черковна“,

Ето една възможност там да бъдат преместени институции от Съдебната палата, за да може по-натоварените съдебни инстанции в Съдебната палата да правораздават съвсем нормално. Разбирате, че изчакването при ползването на съдебните зали неминуемо води до напрежение сред страните – участници в процеса, и до забавяне на съдопроизводството. По отношение на съдебната администрация ще бъда кратък. Положиха се действително сериозни усилия, но има съществена разлика в съотношението брой на служители към броя на магистратите. Емблематичен е примерът със Софийския апелативен съд, където съотношението е едно към докато в някои различни институции – дори, които са много по-малко натоварени, съотношението е двойно по-голямо. Има съдебни институции със съотношение едно към шест цяло и пет, едно към седем – говоря за Момчилград, Златоград, Девин и Омуртаг. По отношение на натовареността – вече имахме възможност да коментираме тази тема. Очевидно е различното съотношение между различните органи на съдебната власт. Няма как да не се спра на апелативните съдилища. В тях средната натовареност е 9,31 броя дела, било близо до тази от предходната година. Сред тях най-слабо натоварен е Военно-апелативният съд, както вече казах – 1,28 дела, Апелативният специализиран наказателен съд – 4,57 дела, Софийският апелативен съд е най-натовареният – с 13 дела, следва

Той е публикуван както на страницата на ИВСС, така, разбира се, и на страницата на Върховния касационен съд. В него се отбелязва, че предприетите мерки от ръководството на съда са се оказали ефективни и са постигнали необходимия резултат.

всички спазват срока в НПК, но се стремим разумният срок – около три-четири месеца, да бъде спазван от колегите върховни съдии. Това е отбелязано от проверката, направена от Инспектората. Какви други изводи е направил Инспекторатът? Проверката е показала добра организация на административната дейност на съда. Не са установени нарушения при образуването, разпределението, движението и приключването на делата. Процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор и в съответствие с действащите в съда правила. Не е констатирала нарушение при образуването и разпределението на делата. Казвам го, защото министърът на правосъдието в дебат изрично е посочил, че председателят на съда влияе върху разпределението на делата. Използвам възможността да кажа, че съм поканил министъра на правосъдието, когато му е удобно, в какъвто момент иска, да види как се спазват правилата. Самото разпределение се извършва от съдебни служители, а ръководството на съда единствено извършва контрол за начина, по който това се случва. Нека да напомня, че за първи път от известно време насам публичното разпределение се прави дори и пред медиите, и всеки, който поиска да види как това се случва, има тази възможност. В този смисъл смятам, че тези наведени твърдения са неистина. По отношение на тълкувателната дейност. Другият съществен проблем, който възникна при коментара на Доклада във Висшия съдебен съвет, е свързан преди всичко с две тълкувателни дела.

Тълкувателното дело беше публикувано на интернет страницата на съда, изпратено е на репортерите и е отбелязано в медиите. Искам да кажа, че интерпретациите, начинът, по който беше презентирано, включително от парламентаристи, извинете ме, ако някои от Вас са тук, едва ли не се едва ли не се посочи, че основният мотив на тълкувателното решение на ВКС ще създаде безобразия в застрахователната дейност – по приложението на Закона за задълженията и договорите. Както вече отбелязах на Правната комисия, това тълкувателно дело разширява кръга на лицата, които могат да получат обезщетение за претърпените вреди при смърт на техни близки

беше сериозно дискутирано. Имаше, разбира се, особени мнения, което е съвсем нормално в един тълкувателен процес на Върховния касационен съд. И все пак смятам, че направеното искане за тълкуване, което беше уважено и беше разширен кръгът, е в полза на обществото. По отношение на второто тълкувателно дело. Онова, което предизвика дебат, мисля, че това е важно да се каже,

затова как парламентът реагира дори по конкретни решения. Например арбитражно решение, което беше отменено от Върховния касационен съд, в частта,

това предизвика идеи за промяна на законодателството – отново по бързия път чрез депутати. Съдбата на тези законодателни промени мисля, че са че са ясни за всички. Въпреки това – и с това приключвам темата за тълкувателната дейност на ВКС, е очевидно, че по конкретни казуси има бърза реакция на парламента, което най-малкото буди учудване. По отношение на съдебната карта. Както вече казах за дисбаланса на натовареността на съдилищата, мога да кажа няколко важни думи с оглед посоченото, че в Прокуратурата се извършват промени. Тези промени са свързани с обособяването на териториални отделения в някои прокуратури. Тази законова възможност съществува в Закона за съдебната власт.

Това, че Прокуратурата обособява териториални отделения не означава, че съдилищата трябва да следват тази

но съдилищата разглеждат и граждански, и търговски дела, някои от тях като константна тенденция – например търговските дела, се увеличават като брой. Ето защо смятам, че този подход не трябва да се възприема от Софийската колегия. Ще предложа друг подход и за това ще има нужда от Вашето съдействие. Първо, нека да кажа за военните съдилища. Средната натовареност по щат на наказателен съдия от окръжните съдилища по брой постъпили дела за 2018 г. е 7,62 месечно на един съдия. По брой постъпления в Сливенския военен съд например – едно от трите военни съдилища в страната, съдиите са с едно дело по-малко натоварени от средното ниво за наказателните съдии в окръжните съдилища; съдиите в Софийския военен съд са два пъти по-малко натоварени от техните колеги на същото ниво; съдиите от Военен съд – Пловдив, са над три пъти по-малко натоварени.

броят и видът на постъпилите и решени дела за 2018 г. може да се обобщи така: за трите военни съдилища е изключително малък; голям дял са делата с относително ниска правна и фактическа сложност – голяма част наказателни производства са такива – над 70% от тях, и почти половината от тях са разпити пред съдия.

Същевременно, както знаем, някои районни съдилища са също с ниска натовареност за 2018 г.

да помислим дали в някои съдилища, в които има по двама съдии, не може да се премине, да се заседава само с един съдия. Казвам го, защото основният аргумент ще бъде, че няма да се спази случайното разпределение. Само искам да кажа, че в някои съдилища например в Ардино и Трън, от дълго време фактически правораздава само един магистрат и това не представлява никакъв проблем както за обществеността, така и за страните, и за правораздавателния процес. Хиперболизирането на принципа за случайното разпределение в тези ниско натоварени съдилища не бива да бъде пречка за обособяването им с един съдия. Със законодателна промяна, както и с обезпечаването експедитивно и сравнително бързо – дали ще бъде председателят на Окръжния съд, дали ще бъде председателят на Апелативния съд, да може за периода, в който отсъства съдията, работещ в този съд – било поради болест, или поради отпуск, да може да се осигури правораздавателният процес. Казвам го, защото това е идея, която няма да доведе до обособяването на териториални отделения, от една страна, от друга страна, ще запази създадената съдебна институция в това населено място. По този начин съдът няма да абдикира, както и държавата от населеното място. Разбирам, че мярката със закриване на съдилища е много непопулярна, разбирам, че ще има реакции от местната власт, но когато в това населено място се запази съдебната институция и там правораздава един съдия, и това бъде обезпечено законодателно с възможната реакция на съответния административен ръководител, това е малко по-различен път, който може да спомогне за съдебната карта. Споделям го пред Вас, защото това ще има нужда от подкрепата Ви като законодателно изменение. Отново казвам, фактически в съдилища, които са с по двама съдии, може да си представите и случайното разпределение. Не виждам пречка в тези малки съдилища, в които по-рано са работили

Не мисля, че трябва да се стига до промяна на Конституцията, но може да се намали броят на военните съдилища. В момента имаме един Военно-апелативен съд и три военни съдилища, които са много ниско натоварени. Ако не се направи намаляване броя на военните съдилища, ще бъде безотговорно да тръгнем да променяме малките съдилища, в които работят магистрати, които правораздават с пъти повече дела, отколкото военните съдии. Смятам, че за малка България, с малкия брой военнослужещи и ниската степен на правна сложност на делата по тази категория дела, смятам че един военен съд като първа инстанция, един Военно-апелативен съд е напълно достатъчен. Може да се дебатира къде ще бъде този съд – в София, Пловдив или някъде другаде, но това е друга тема. По-важното е, че трябва да се направи стъпка и във военното правораздаване, и това, което се опитвам, и сега презентирам пред Вас, е по отношение на районните съдии. Нека да не маргинализираме принципа на случайното разпределение, както вече казах, повтарям се, в някои от тези съдилища от дълго време фактически правораздава по един магистрат и това, повярвайте ми, не смущава никого от страните по делото. С това ще завърша, защото съдебната карта на фона на реалностите, свързани с демографските изменения, за съжаление, с концентрирането на населението дейността на фирмите в големите съдилища, предимно в София, води до процеси, които няма как да не бъдат отчетени от Висшия съдебен съвет, и няма как тези институции да не реагират. Готов съм, разбира се, за дискусия по всички въпроси, готов съм да отговоря на Вашите въпроси. Ако има такива, Ви моля все пак да ми дадете възможност да го направя. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Панов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата, уважаеми господин Шопов. Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги депутати, уважаеми колеги юристи! Аз не желая такива дискусии! Ще Ви кажа защо. Защото всяка дискусия се води със съответно компетентните за целта лица на съответното място по поводи. Някои хора, за да си придадат важност, влизат в качеството на фактори по определени въпроси и водейки подобни дискусии биват кичени с функции, титли и значимост, каквато не им се полага. Това го виждаме в последните години много пъти. Най-сетне е време, почти 30 години след началото на демократичните процеси и приемането на действащата Конституция, нещата да си дойдат на мястото. Да направим някои фини настройки и всеки да си знае мястото, функцията, ролята и отговорностите. Каква е ролята на председателя на Неговата роля е да ръководи Върховния касационен съд. Той е административният ръководител на Върховния касационен съд.

бивш председател на Върховния касационен съд, който за цялото време на мандата си беше решил едно дело – делото за регистрацията на Националното движение „Симеон Втори“, спомням си, не беше допуснал такава регистрация. Не знам как е в момента. Висши магистрати, председатели на съдилища, включително, бих казал, и на районни съдилища, и на окръжни апелативни съдилища, по колко дела решават? Това е много важен показател дали те са съдии, или от някъде, от какви ли не, които никога не са решавали и по едно дело в живота си, изведнъж стават, биват поставени по политически или други причини на най-висши места. Много е показателно това, уважаеми колеги. Слушах уважаемия господин Панов с огромен интерес, когато той зачекна и захвана темата за

да обобщиш този доклад по данните, които другите районни, окръжни и апелативни съдилища ти подават, и да го внесеш тук с едно строго, определено, тясно, специализирано и профилирано качество, да говориш за проблемите в цялата съдебна система, да изземваш дейността на законодателя или на Висшия съдебен съвет, е, това не е редно. И 30 години след началото на промените и прилагането на Конституцията всеки да мълчи в държавата по тези въпроси, това е равносилно на малък конституционен държавен преврат. И да кичиш някой с титулата „първият магистрат в държавата“ е пълно неразбиране на това какво значи „магистрат“, каква е ролята на съдията, какво върши той и кой кой е в съдебната система. Да си съдия, това означава да се произнесеш по един определен казус, по който ти си сезиран в качеството на районен, окръжен, апелативен, върховен съдия. Ти решаваш казуса и нямаш право на мнение, нямаш право на интервюта, нямаш право да излизаш, да протестираш, нямаш право да организираш знайни и незнайни кръгове от люде и хора, да събираш около себе си съдии,

В тази връзка, пак казвам, работа на законодателя и на Висшия съдебен съвет е да преценят правилно или криво, добре или грешно. За Военния съд – дали да го има, разбира се, че трябва да го има, доколко да го има, каква да е натовареността, какви да са му правомощията? Въпрос на законодателя и на Висшия съдебен съвет е да се произнася, да преценява и да дава формули относно натовареността на районните, на окръжните съдилища, на Апелативния съд и на никой друг. Ако някой друг в качеството на член на Висшия съдебен съвет има друго мнение, там той може да изказва мнение, но тези мнения не могат да бъдат изказвани в обществото като магистрат, магистрат, или като частно лице, или като юрист, или като специалист по темите и по въпросите, защото Висшият съдебен съвет действа като колективно тяло по тези въпроси и той си има представляващ, който стои тук, в залата, и който може да сподели тези въпроси, и да ги постави за разглеждане пред нас, пред Народното събрание като законодател. В този смисъл и в тази връзка никой няма право да си приписва правомощия, които са по-големи от онова, което Конституцията и законите за съдебната власт, каквито са в момента, са му дали. И никой не може да бъде наричан „първи“, „втори“ или „трети“. Тук ще задам въпроса: председателят на Върховния административен съд защо да не бъде наречен пръв между съдиите? Каква е разликата? Кой е по-високопоставеният или по-нископоставеният от двата вида съд – задавам въпрос? И това са все проблеми, въпроси и въпроси. Уважаеми колеги, след ексцесиите, които настъпиха преди известно време, включително и по повод на тези две тълкувателни решения, по които тук отново беше изказвано като че ли мнение, становище – вижте, тези две тълкувателни решения, правилни или правилни или неправилни, затова няма място за коментар, са постановени от съответния състав във Върховния касационен съд и тези, които са ги постановили, нямат право на коментар, на интервюта, на мнения, на становища. А още по-малко има право да изказва мнения, съмнения, препоръки към нас и да участва в прения, да участва в дискусия административният ръководител, който е административен ръководител нито повече, нито по-малко на и който се грижи за сградата, за чистотата, за чистачките. (Смях от ДПС.) Да, това е неговата грижа. А членовете на Върховния касационен съд постановяват решения, те гледат казуси

който ни беше представен, трябва да бъде приет, друг е въпросът как беше представен и от кого беше представен. Да, беше представен от този, на когото законът възлага тази функция – скромна или голяма, висока, всеобхватна, няма значение. Изпълняваме Конституцията, ще продължим да я изпълняваме и да я прилагаме. Завършвам с думите: крайно време е всеки да си знае мястото, всекиму да се отдава дължимото – това е старо юридическо правило от римското право, та досега,

Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Няма да коментирам, тъй като не е въпрос, а мнение – опит да се правят държавни преврати, това не е тема, която мисля, че трябва да се коментира. Дошъл съм да говорим на сериозни теми, а не за мненията на някого. Но господин Шопов каза, че не желае дискусия. Напротив, смятам, че явяването на председателите на върховните съдилища, на главния прокурор, на главния инспектор на представляващия Висшия съдебен съвет в Народното събрание не е формално – не само да се изнесе доклад, а напротив, да се каже при взаимодействието със законодателната власт къде може да помогне тя в оптимизиране на работата на съдебните институции. Вече имах възможността да кажа защо смятам, че някои съдебни институции, дори и с един магистрат, могат да продължат добре при законодателни промени. Това е тема, която може да възприемате или може да не възприемате, но това е тема, която може да се дискутира и няма защо някой да се плаши от такива дискусии. Това е една възможност да се изложат също така тези, защото това е способ да се разменят мнения. Например изказал се преди това каза, че е против отмяната на 10-те процента за всяка една от съдебните инстанции. Тук, застанал пред Вас, ще кажа, че аз съм „за“ тази промяна и тя се реализира, благодарение на парламентарното мнозинство. По този начин не се допусна в Касационна инстанция и в Апелативна инстанция да има конкурс за първоначално назначаване първоначално назначаване на колеги, които преди това не са били магистрати. От професионална гледна точка за магистратите, които са действащи такива, това ги препятства в тяхното кариерно израстване и ги демотивира. Ето защо тази идея, която като цяло възникна във Висшия съдебен съвет и беше възприета от парламента, е идея, която аз подкрепям и ако се тръгне назад, съм готов, разбира се, да я браня. По отношение на ролята на председателя на ВКС, като човек, който трябва, както казахте, да се грижи само за чистачки, не смятам така. административен съд, Главният прокурор са публични личности и те имат право да изразяват мнение, да дават интервюта и да изразяват своята позиция, особено когато се касае за независимост на съдебната власт, когато се нападат съдии и когато се използва реч, която е агресивна спрямо магистратите. С това ще приключа. Може би само за тълкувателното дело – смятам, че то беше важно за беше важно за правораздаването. Повтарям, то посочи кои са лицата, материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък. Нека да кажа, че тези имуществени отношения до настоящия момент се регулираха от Постановление на Пленума на Върховния съд от 60-те години и тази регулация не съответстваше нито на житейската справедливост, нито на стандартите, от практиката на Европейския съд по правата на човека. Само да кажа, че лицата, които имат право на обезщетение, до този момент никога не са били определени със закон. А тези постановления са от 1961 г., от 1969 г. и от 1984 г. и е съвсем нормално 2015 – 2016 г., с оглед отношенията, които вече са по-различни отпреди толкова много години назад във времето, да има ново решение на Пленума. В този смисъл не мога да приема нападките срещу магистратите, които участваха активно в изписването на тълкувателното решение. Казах, че всеки може да изрази мнения и становища, но да се обвинява Върховният съд, че допълва закон и променя някакви стандарти, които, виждате ли, били много добри, съжалявам, но не мога да го приема и ще защитавам колегите тогава, когато не са допуснали в своята работа никакви нарушения. Използвам възможността, и с това ще приключа, с оглед това, че колегите в по-голямата си част срочно си изписват делата, да им благодаря за свършената работа през 2018 г. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Панов. Всъщност аз не чух нападки, имаше изказано мнение от господин Шопов. Колеги, има ли други изказвания?

Колеги, преди да обявя прекъсване ще направя съобщение: В Клуба на народния представител ще бъде открита изложба на рисунки на деца от Детска школа „Колорит“, Хасково. Всички народни представители са поканени на откриването. Обявявам прекъсване в работата на Народното събрание за 30 минути.